**Mimica, Neven (SDP)** Prelazimo na - Prijedlog Odluke o razrješenju člana Programskog vijeća Hrvatske radio televizije Predlagatelj odluke je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Odbor je predložio ovu odluku na temelju članka 18. i članka 20. Zakona o Hrvatskoj radio televiziji. Prijedlog akta ste primili poštom. A sada pitam, ali čini mi se bezuspješno predstavnika predlagatelja, a je da. Tu je. Potpredsjednica odbora gospođa Ljubica Lukaćić. Izvolite. odlukom Hrvatskog sabora o imenovanju 5 članova Programskog vijeća HRT-a od 14. listopada 2005. godine "Narodne novine" broj 122/05. Zdenko Lijevak imenovan je članom Programskog vijeća HRT-a. Sukladno članku 20. stavku 1. i 2. Zakona o HRT-u "Narodne novine" broj 25/03. Zdenko Lijevak podnio je dana 18. svibnja 2009. Programskom vijeću HRT-a zahtjev za razrješenje na dužnost člana Vijeće HRT-a. Vijeće HRT-a je na svojoj 167. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2009. godine prihvatilo njegovu zamolbu, te je sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o HRT-u Hrvatskom saboru uputilo prijedlog za pokretanje postupka za pokretanje postupka za prestanak mandata u Vijeću HRT-a, a prije isteka vremena na koje je biran. Dana 22. svibnja 2009. predsjednik Hrvatskog sabora proslijedio je navedeni prijedlog Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora na 20. sjednici održane 24. lipnja 2009. godine raspravljao je o navedenom te je sukladno članku 18. stavak 1., a u svezi sa člankom 20. stavkom 1. i 2. Zakona o HRT-u utvrdio ovaj prijedlog odluke sa obrazloženjem te ga podnosi Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice odbora. Zaključujem raspravu jer nema prijavljenih, a o samom prijedlogu odluke glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala